311 Predlagatelj zakona Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince. Ovaj zakon raspravljat ćemo sukladno odredbama Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbori za zdravstvo i socijalnu skrb, za zakonodavstvo, za financije i državni proračun, za gospodarstvo, za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, za regionalni razvoj šumarstva i vodnog gospodarstvo, za ratne veterane, za pravosuđe, za zaštitu okoliša, za prostor, uređenje i graditeljstvo, za Hrvate izvan Republike Hrvatske i za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Ivan Šuker, ministar govornik se ne razumije./… inače. Dakle, ono što se mijenja to je članak 18. gdje predlažemo da od mjera ograničenja iz stavka 2. se izuzmu jedinice lokalne samouprave za projekte koji su sufinancirani iz Europske unije tako da ta sredstva ne ulaze u kvotu zaduženja. Treća promjena je da se mijenja iznos do kojeg se Vlada može zadužiti zbog promijenjenog deficita, a ovo su sve drugo tehničke promjene usaglašene sa, zapravo usklađene sa promjenama što se tiče izbora neposrednog gradonačelnika i župana, dakle i određene odredbe koje su bile u Zakonu o izvršavanju državnog proračuna se moraju uskladiti i promijeniti sa tim zakonima. Hvala. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Koliko vidim. **Šuker, Ivan (HDZ)** Ja se ispričavam, ali da samo kažem da Vlada prihvaća amandmane Odbora za zakonodavstvo i da oni postaju sastavni dio. Dakle, odbori ne žele uzeti riječ. Otvaram raspravu. Klubova nema. Jedino se javio uvaženi zastupnik Zvonimir Mršić. Njega nema. Prema tome zaključujem raspravu i glasovat ćemo kad se steknu uvjeti, odnosno u petak. Zahvaljujem. Sutra nastavljamo u 10 sati zbog toga jer danas se delalo bez pauze. Želim vam ugodnu i laku noć.